A sada prelazimo na sljedeću točku, a to je - Prijedlog Kaznenog zakona, prvo čitanje, P.Z.E. broj 866 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja još jedanput ministar Dražen Bošnjaković. lijepo gospođo potpredsjednice. Pa pred nama je tekst novog Kaznenog zakona dakle ne izmjena Kaznenog zakona kako smo dosta to često slušali nego je ovo jedan cjeloviti novi tekst Kaznenog zakona. Iznimno važan zakon. Danas smo u prvom čitanju, itekako smo zainteresirani. Već smo i kroz rasprave po odborima dobili jedan broj mišljenja koja ćemo svakako analizirati kod pripreme zakona za drugo čitanje. Ali što nas je motiviralo da idemo zapravo u izradu novog Kaznenog zakona? Postojeći je donijet '97. i primjenjuje se od '98. godine. Danas živimo dakle u 2011. godini, taj zakon više ne odgovora ni uvjetima u kojima živimo. Mnogi događaji koji su karakteristični za današnje doba, mnogi načini ponašanja više ih ne možemo ne možemo podvesti pod postojeći Kazneni zakon. Kaznenim zakonom jasno štiti jedan sustav vrijednosti i njime jasno propisujemo koja ponašanja društvo neće tolerirati i u odnosu na koja ponašanja će društvo reagirati na način da ih kazneno procesuira pa u konačnici ukoliko se zapravo pokaže da je procesuiranje bilo opravdano kroz dokaze i činjenice, dakle i u konačnici sankcionirati. Vlada je osnovala jednu radnu skupinu, ekspertnu, vodila ju je profesorica Pravnog fakulteta, gospođa Ksenija Turković. Radna skupina je sastavljena od sudaca Vrhovnog suda, županijskih sudova, profesora pravnih fakulteta, predstavnika Državnog odvjetništva. Zaista je jedna iznimno stručna radna skupina koja je na izradi ovog dokumenta radila više od dvije godine. Koncem 2009. godine donijete su i strateške smjernice kojima je dat okvir u kojem bi zakon trebao biti. Naravno, postojeći Kazneni zakon koji je sada na snazi odgovorio je na mnoga pitanja i evo '98. primjenjuje se do danas i on je sam po sebi radi kontinuiteta jer ne možemo tek tako izbrisati sve ono što je u njemu. On je u velikom dijelu zapravo temelj i podloga i za sadašnji zakon. preuzima cijeli niz inkriminacija, cijeli niz djela koja su u njemu, on ih precizira, usklađuje s određenim međunarodno pravnim dokumentima. Zato je precizniji, zato je jasniji, ali uvodi i određeni broj novih inkriminacija za koje smo rekli da odgovaraju određenim ponašanjima koja kao društvo prepoznajemo, sa kojima imamo problem i koja želimo propisati kao nepoželjna u ovom Kaznenom zakonu. Ovim Kaznenim zakonom implementiramo u naše zakonodavstvo cijeli niz međunarodno pravnih dokumenata Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Europske unije, cijeli niz konvencija, direktiva, ali u ovaj zakon zapravo želimo ugraditi i dobra rješenja i dobru praksu koju smo analizirali vezano za švicarsko pravo, vezano za njemačko kazneno pravo, austrijsko i time smatramo da smo naš zakon obogatili tim dobrim …/Loša snimka, Najvažnije novine u ovom zakonu su osuvremenjivanje gospodarskih kaznenih djela. To je bio jedan od važnih zadataka jer su ta djela u sadašnjem zakonu prilično zastarjela i ona vuku porijeklo iz društvenog vlasništva, a harmonizacija s pravnom stečevinom Europske unije potrebna je naravno i zbog našeg skorog ulaska u obitelj modernih europskih država. Ključno u ovoj glavi kaznenih djela je novo kazneno djelo zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju usmjereno protiv kriminaliteta menadžmenta u trgovačkim društvima, a novost je i kazneno djelo prijevara u postupku javne nabave kojom se nastoje suzbiti dogovori natjecatelja u javnoj nabavi, stečajna kaznena djela su također preciznije definirana pa je tako kazneno djelo povreda prava vjerovnika u gospodarskom poslovanju koje se odnosi na zlouporabu stečaja ili bankrot, prošireno i na situacije kad nije pokrenut stečaj, a došlo je do prezaduženosti. Također, inkriminiraju se i situacije zatvaranja prezaduženih firmi i osnivanja novih radi izbjegavanja obveza što je vrlo čest slučaj u praksi. Dakle nije tajna, imamo praksu da mnogi vlasnici trgovačkih društava dovedu tvrtku do bankrota, ne plate račune niti vjerovnicima niti niti fondovima, mirovinskom, zdravstvenom niti poreze i polako prebacuju poslovanje na tvrtke kćeri, polako prebacuju imovinu, prebacuju zaposlenike i sada kako niti uprava ne otvara stečajne postupke …/Snimka loša, ne čuje se./… stečajni zakon, dug se na tim tvrtkama taloži, kamate na njemu zapravo rastu i onda kada dođe stečajni postupak, kada se otvori mi zapravo nemamo, niti vjerovnici niti država nemamo u principu ništa od tog stečajnog postupka. Upravo ovdje preciznije reguliramo to ponašanje i ovdje predviđamo takvo ponašanje kao kazneno djelo. Pored toga, uvedena je i nova glava kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja u kojoj je inkriminirana i neisplata plaća i neuplata doprinosa i s tim da moram ovdje reći, tu je bilo poprilično rasprave u javnosti zadnjih dana vezano za baš inkriminaciju neisplate plaća gdje je bilo razni gdje je bilo raznih mišljenja da će ovakva jedna inkriminacija biti udar na poduzetništvo, da će ona dovesti do gubitka radnih mjesta i da to poslodavci teško da mogu prihvatiti. Ja moram reći kao prvo da smo mi, da mi i u sadašnjem Kaznenom zakonu, važećem znači u članku 114. imamo temelja za procesuiranje procesuiranje neisplate plaća i doprinosa i naša sudska praksa zapravo već i pozna takve odluke i imamo odluka kojima su procesuirani i sankcionirani neki koji nisu isplaćivali plaće. ovdje sada čini mi se samo da jasnije preciziramo i kažemo što tu želimo je neisplata plaća kazneno je djelo onda ako netko ima sredstva na raspolaganju, a ne želi platiti plaću nego ta sredstva koristi da bi stekao nekakvu korist za sebe ili za drugoga, za nekakav luksuz i samo tada je to kazneno djelo. Jer jasno nam je svima da svaki poslodavac može doći i u one poslovne probleme, ne prođe na nekoliko javnih natječaja, ne dobije posao, nema prihoda, budu mu raskinuti ugovori koje ima, netko mu ne plati račune i on je tada u objektivnim nemogućnostima platiti svoje obveze i s te strane to nije kazneno djelo. To je naprosto jedna teška situacija u poslovanju iz koje on ima druge načine kako se izvući i kako takvu situaciju izregulirati. To nije u svakom slučaju predmet kaznenog prava niti je esencijalno ako govorimo sama neisplata plaća, to je prvenstveno institut radnog prava i postoje sva druga sredstva, dakle oni civilni postupci radi neisplate plaća i potraživanja kroz ovršni postupak, kroz građanski postupak gdje je to moguće zapravo naplatiti, ali mi ovime želimo reći da je za nas kao društvo neprihvatljivo da netko tko ima novac ne plaća plaću. To je neprihvatljivo i to dakle u praksi mogu biti jedino izuzeci.

To je ono što je iznimno potpuno promijenilo koncept. Također je i nova koncepcija prostitucije kojom se predviđa kazneno kažnjavanje klijenata kad znaju da je prostitutka prisiljena na prostituciju, a oni pristaju na jedan takav odnos. U posebnu glavu izdvojeni su kaznena djela protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece koja su usklađena s odgovarajućom Konvencijom Vijeća Europe koja će također, čija potvrda će biti na dnevnom redu ove sjednice. Izvršena je i reforma kaznenih djela protiv časti i ugleda. Tu je bilo dosta također rasprave u javnosti vezano za kazneno djelo uvede, klevete .../Loša

glave ovog Zakona. Znači za pojedine vrste inkriminacija i čak je bilo rasprave da se možda cijela ova glava i sve ove inkriminacije prebace u Prekršajni zakon. Ali obzirom da su i čast i ugled pojedinca Ustavom zajamčene kategorije odlučili smo da ipak kroz kazneni zakon štitimo ove vrijednosti i na ovaj način je to nešto preciznije. Kod klevete je dakle potrebna baš ona prava namjera i želja da se iznosi nešto što je neistinito u odnosu na drugoga, a kod sramoćenja je već situacija gdje netko pronosi nešto za što nije siguran ili ne zna da li je to točno što on pronosi. Uvreda naravno ima svoj koncept koji nije bilo potrebno mijenjati. On je ostao u okvirima kakav je. Ovo je tako da kažem jedna koncepcija koju smo izvukli i gdje smo ugled imali u švicarskom i njemačkom Kaznenom zakonu, pa smo gledali njihova rješenja i otprilike jedan dio toga smo preuzeli evo i u ovaj prijedlog stavili. Pored navedenog gledali smo da poboljšamo i sistematizaciju Kaznenog zakona. Sadašnji Kazneni zakon ima 27 glava. Danas predviđamo 35 gdje smo puno bolje sistematizirali ta kaznena djela, a naravno imamo i određeni broj imamo i određeni broj novih kaznenih djela primjerice protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva, zatim protiv privatnosti. To smo otvorili zasebne nove glave kako bi bolje sistematizirali ta djela. Važno za istaći je i reforma samih kazni, jer novčana kazna je individualizirana prema zapravo snazi pojedinca. Više nismo u onim granicama statističkih nekakvih prosječnih dnevnih dohodaka nego prosječnog dnevnog dohotka koji ostvaruje konkretni pojedinac. Dakle, ako je netko

njegova primanja i u okviru tih njegovih uvjeta izričemo kaznu. Jer ako je netko iznimno bogat a mi mu izričemo nekakav prosjek tada ga zapravo nismo ništa napravili. Pored toga što se tiče zatvora, zatvor je tako da kažem u odnosu na većinu kaznenih djela smo podigli taj okvir. Zakon je stroži. Međutim, jasno nam je da veliki broj

ako ne može novčane kazne rad za opće dobro i tek iznimno zatvor. E mislimo da ovdje možemo sve one funkcije koju kazna ima, a to je znači onu njezin represivni element i onaj preventivni da možemo ostvariti kroz ovakvu vrstu kazne. Mislim nije tajna niti naravno da su nam zatvori prenapučeni da unutra imamo jako puno ljudi i upravo ovih koji su osuđeni na ove kratkotrajne kazne zatvora, a čini mi se da sa tim ne postižemo baš najbolji efekt. Sadašnjim zakonom moguće je kaznu zatvora do šest mjeseci zamijeniti za novčanu. Sada to dižemo taj prag. Dakle, one kazne zatvora godinu dana možemo zamijeniti za novčane kazne. Pored toga važno je reći zakon je stroži jer onaj maksimum koji danas imamo to je 40 godina zatvora dižemo na 50 godina i ta se kazna može izreći za najteža djela u stjecaju ako znači dođe do zbroja pojedinačnih kazni da to prelazi 50 godina. Predlaže se i veća primjena alternativnih sankcija te se širi primjena rada za opće dobro. Sada se kažem i zatvor do 6 mjeseci može zamijeniti sa radom za opće dobro dok se u ovom novom Kaznenom zakonu to širi do jedne godine. Također, ovim Zakonom reformiramo i institut zastare. Sada imamo koncepciju apsolutne i relativne zastare. I to zapravo vrlo često dovodi do teškog do teškog izračuna kada je neko djelo u zastari, kada treba pokrenuti postupak. Sada idemo isključivo na, znači jedinstvenu zastaru na način da smo povećali ovu relativnu, spustili apsolutnu i u okviru toga smatramo da smo omogućili državi da procesuira sva ona djela koja su zakonom propisana i koja se naravno u praksi Inače institut relativne i apsolutne zastare postoji još samo ne znam u Švedskoj i zaista nije više primjenjiv u kaznenim sustavima i ovdje smo, sa ovim rješenjem smo puno moderniji. puno moderniji. A predviđamo produljenje zastare za dvije godine ako je zastara već na isteku u prvostupanjskom postupku kako bismo skinuli pritisak sa žalbenog suda, znači da može u redovnom postupku rješavati žalbu. Što se tiče rehabilitacije kaznenih evidencija i pravne posljedice osude to ćemo regulirati posebnim zakonom, a ne u okviru ovoga. Ima cijeli niz novih kaznenih djela. Primjerice jedno je je značajno djelo objesne vožnje u cestovnom prometu kojim se kažnjava i kad nema posljedice. Ne mora doći do prometne nezgode. Ali ako netko vozi brže od 50 nego što je to dozvoljeno pod utjecajem alkohola, droge tada mi također možemo zapravo ga kazneno goniti i to je jedno preventivno postupanje gdje želimo utjecati na takve vozače i takve sudionike koji se ponašaju na ovakav način da da ga procesuiramo, a da nije nastupila posljedica kako bi ga odviknuli, da kažem da ne uđe više u takav način ponašanja. Također kazneno djelo nasilničkog ponašanja u obitelji ono postaje kvalificirani oblik drugih kaznenih djela za koje se predviđaju teže kazne. Na primjer teško ubojstvo, teško kazneno djelo protiv spolne slobode, teška tjelesna ozljeda. Za brojna kaznena djela propisali smo više kazne ako su počinjena iz mržnje ili mržnje prema djetetu. Također predlažemo i teže kazne za kazneno djelo krađe. Sada je to do tri godine zatvora. Po ovom našem prijedlogu, na ovom do pet godina, a teška krađa sada je pet godina, a po ovom novom prijedlogu do osam godina. Također i za primanje i davanje mita predlažemo teže kazne a u skladu sa odgovarajućim međunarodnim dokumentima. Tako se kod primanja mita za obavljanje nečeg što bi osoba inače morala obaviti nepravo pasivno podmićivanje sada propisuje 6 mjeseci do 5 godina zatvora, a ovim novim zakonom predlažemo jedne do 8 godina. Za obavljanje nečeg što ne bi smio, to je masivno podmićivanje, počinitelj po sadašnjem rješenju može dobiti od 1 do 8 godina zatvora, a novi prijedlog je od 1 do 10. Isto tako kod davanja mita sada za nepravo aktivno podmićivanje propisujemo zatvor do 1 godine,a novim zakonom od 6 mjeseci do 5 godina dok se za pravo aktivno podmićivanje sadašnjih 6 mjeseci do 5 godina povisujemo godinu do 8 godina. Također, uvodimo i novo kazneno djelo nametljivo ponašanje, stalking po talijanskom kaznenom zakonu i po nacrtu Konvencije Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama. Važan je i zahvat u reformu sigurnosnih mjera gdje poboljšavamo uređenje postojećih dakle sigurnosnih mjera obvezatnog psihijatrijskog liječenja, obvezatnog liječenja od ovisnosti, zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, zabrane upravljanja motornim vozilom uvodimo i nove dakle sigurnosne mjere kao što su obveza psiho-socijalni tretman, zabrana posjećivanja određenih mjesta i druženja s određenim osobama, udaljenje iz zajedničkog kućanstva. Dakle, sve ove otprilike 3 postoje već u Prekršajnom zakonu, ali sada ih uvodimo i u Kazneni zakon kako bismo ih mogli primijeniti i vezano za kaznena djela. Ono što je važno kod uvjetne osude, dakle sada ćemo moći ne samo da uvjetna osuda egzistira sama za egzistira sama za sebe nego uz nju izreći cijeli ovaj niz, dakle izabrati jednu od sigurnosnih ili više od sigurnosnih mjera što bi trebalo jasno uz funkcioniranje našeg Ureda za probaciju dovesti do sasvim sigurno boljeg sankcioniranja boljeg sankcioniranja pojedinaca koji su u kaznenoj zoni i na taj način ćemo individualizirati kaznu jer cilj kazne nije samo represija nego i resocijalizacija onoga tko je počinio određeno kazneno djelo. Da spomenem još neka nova djela koja su ovdje u novom zakonu to je u glavi - Kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, financiranje terorizma, trgovanje dijelovima ljudskog tijela i ljudskim zamecima, zabrana miješanja ljudskih spolnih stanica sa životinjskima. To su otprilike nova kaznena kaznena djela u toj glavi. Kaznena djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda imamo povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti, novo kazneno djelo izdvojeno iz sadašnjeg kaznenog djela povrede slobode izražavanja misli zbog posebnosti ovog zaštitnog objekta kojeg štitimo ovim zakonom. Također, nametljivo ponašanje to je jedno novo kazneno djelo u glavi – Kaznena djela protiv osobnih sloboda. Dakle, što se tiče kod spolnih sloboda također jedno novo djelo – Spolno uznemiravanje i to je također jedna novost koju uvodimo i cijeli dakle imamo niz vezano kod kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, to je mamljenje djece za zadovoljavanje spolnih potreba. Teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta po ugledu na ovu konvenciju koju ćemo ja se nadam potvrditi na ovom zasjedanju. Kod kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži imamo novo djelo prisila na sklapanje braka. Kod kaznenih djela protiv zdravlja ljudi novo je istraživanje na ljudima bez njihovog pristanka. Tako da evo cijeli je niz novosti kojima kojima ovdje pokušavamo sankcionirati neke pojave koje današnji način života je unio u društvo. Zakon je u prvom čitanju, evo iznimno smo zainteresirani za sve prijedloge, za sve vaše analize da ih vidimo do drugog čitanja i smatramo da ćemo za drugo čitanje pripremiti još kvalitetniji i bolji prijedlog. Hvala.

Ne mogu vam sa punom točnošću odgovoriti na vaše pitanje, ovisi o tome koliko će sad trajati rasprava o Kaznenom zakonu, ali najvjerojatnije će se odraditi još jedna točka dnevnog reda. Ali, molim da to uzmete sa rezervom ovoga trenutka. Ima još vremena, tek je tri sata prošlo. Idemo sa raspravom. Prvi je na redu upravo u ime kluba IDS-a kolega zastupnik Damir Kajin. Poštovana gospođo potpredsjednice, gospodine ministre, gospodo zastupnici i zastupnice. Ako i je jedna ovakva inkriminacija o podmićivanju zastupnika ona je van prostora i van vremena zato jer mi ionako o ničemu ne odlučujemo pa ne znam tko bi nama uopće dao mito. Međutim, jednako tako slažem se sa onima koji kažu da o ovom zakonu ne bi trebali raspravljati danas na +37 celzija, je da je ova dvorana klimatizirana iako se slažem da ima onih pa da smo mi možda posljednji koji bi se trebali buniti jer ima onih koji ne znam na +37 ili +39 asfaltiraju ceste. Međutim, riječ je o Kaznenom zakonu, ne bilo kojem zakonu. Zakonik znači ima 379 članaka. Ono što je izuzetno bitno članak 377. – znači danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti jasno Kazneni zakon odredbi članka 31, Zakon o računovodstvu, odredba članka 188. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, članak 65. Zakona o arhivskom gradivu, gradivu, članak 49. Zakona o medicinskoj oplodnji, zatim članci Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o obveznim odnosima, o energiji itd., itd. Znači, pred nama je jasno kao što kaže ministar, kao što imamo priliku vidjeti jedan posve novi Kazneni zakonik. Biti će isto tako zanimljivo vidjeti da li će se netko na istoga pozivati kada je riječ od nekih najeksponiranijih recimo slučajeva korupcije u Hrvatskoj. Vjerojatno neće zato jer su kazne, sankcije zapravo drakonski povećane. Kao što je rekao ministar, a ovdje je na strani 4. dato koje su to zapravo novine u ovom zakoniku, vidimo da se ukida prekid zastare čime otpadaju poteškoće oko utvrđivanja radnji koje prekidaju zastaru a koje se u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj povećavaju zbog radikalne, taj termin je upotrebljen citiram reforme kaznenog postupka onda vidimo tamo gdje je kazneno djelo počinjeno u stjecaju ako zbroj izrečenih kazni prelazi 50 godina zatvora kao jedinstvena kazna zatvora može se odrediti ona u trajanju od 50 godina, do sada je bilo 40, zatim prijedlog kaznenog zakona bitno mijenja i koncept novčane kazne tako da je napušten pojam prosječnog dnevnog dohotka te se novčana kazna izriče u dnevnim iznosima osobe prema kojoj se primjenjuje itd. Dobro, ovo se možda ne tiče samo tog zakona ali sada imamo prilike pratiti neke presude od malog Maestra itd.

da su im uništili reputaciju, onemogućili da se bave u dogledno vrijeme sličnim poslom, jednom riječju te ljude se oblatilo i sada se postavlja pitanje kako će započeti život u svojoj profesiji ispočetka. Nitko iz tog sustava kaznene represije za ništa odgovara. Ako netko bez namjere učini i najmanju grešku propust može slijediti sudbinu osumnjičenih, optuženih, pritvorenih itd. I I još nešto više puta sam o tome govorio za ovom govornicom ne vidim razloga da se nekim ljudima stavljaju lisice na ruke u onoj najranijoj fazi Ja mislim da bi to trebalo staviti na dispoziciju tim pravosudnim policajcima a ne da se ljude koji što može da ne govorim Granić, Šimić kome oni mogu nauditi, naprosto da ih se na taj način podcjenjuje. Nemojmo to naprosto raditi to ne može biti jedne, niti jedne kako bih rekao represivne mjere. U ovom Zakonu imam dojam da ima nekoliko apsurda, na primjer silovanje u braku. Znači taj novi zakon kažnjava se do 15 godina silovanje u braku, 5 godina više od običnog, stari Zakon izjednačuje se ... to silovanjem, ja ne znam tko će tu dokazati taj kvalificirani dio ili tu kvalifikaciju u tom obliku ali mislim da bi to u najmanju ruku trebalo biti "izjednačeno" sa starim zakonikom. Nasilništvo u obitelji, ukinuto kao posebno kazneno djelo svakom nasilniku djela kazna se drastično povećava ako je učinjeno prema članu obitelji. Stari zakon posebno djelo kazneno 6 mjeseci do 5 godina dana zatvora, da tu sada preskočim čedomorstvo ili ubojstvo zlostavljača, ćudoređe, riječ ćudoređe konačno je potpuno izbačena iz kataloga inkriminacija i sada postoje kaznena djela protiv spolne slobode. Stari zakon silovanje i druga djela regulirana su glavom Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa. Krađa jajnih stanica itd., tu su eto neke nove inkriminacije po prvi puta pojavljuju. Ja što želim kazati, imam dojam da su na ove odredbe glavnu riječ i na ove sankcije imale žene koje su bile u ovoj radnoj skupini. Kada djelo počini žena kada gledam ove odredbe, kazna kao da se u usporedbi sa starim Zakonom smanjuje, kada je počini muškarac to nedjelo onda se ona povećava. Dječja pornografija, svaka jasno zloupotreba djece treba biti maksimalno kažnjena, ne znam ja bih to i na posjedovanje posjedovanje droga, tu bih apsolutno podržao predlagača bez obzira što sam svjestan činjenice da će neki i iz moje koalicije to osporavati. Ali ono što je možda među najzanimljivijem to je neisplata plaća o čemu je malo prije bilo govora i na jednom odboru na kojem sam prisustvovao. Znači novi Zakon tko ne isplaćuje plaće s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi kazniti će se do tri godine zatvora prije nije postojalo u starom Kaznenom zakonu. Ja moram kazati, da, točno glasat ću za ovaj institut, podržavam dakako ovaj pristup, bez plaće, nisu radili niti robovi, niti kmetovi, oni bi od svog robovlasnika ili od kako se zove feudalca dobili neki smještaj, dobili bi hranu, neki možda ne bi, neki bi dobili piće, neki ne bi ali bez plaće 2011. jednostavno živjeti nije moguće. NO, vidite ovdje isto ima nekih zanimljivosti koje autori ili predlagači ovih izmjena koji su svi na državnoj plaći teško jednostavno mogu razumjeti. Ja bih se čak usudio reći da u ovom trenutku 80% ovih malih poslodavaca, malih obrtnika možda je i u težoj situaciji i od samih radnika koji rade za njih.

trebao bi za početak od ministara pa nadalje imati 10-tak radnika na svojoj savjesti bilo on bilo član njegove obitelji pa bi možda više cijenio i trud onih koji koji pune proračun. Apsolutno plaća je conditio sine qua non bilo čijeg opstanka i o tome nemamo što razgovarati. Međutim, ja to ističem da bih istakao jedna drugi moment, svi u poslovnom svijetu gospodo iz Vlade u Republici Hrvatskoj nisu isti. Imate s jedne strane tajkune, oni koji su sudjelovali u pretvorbi i privatizaciji, koji su sve dobili od države kojima se svakim novim prijedlogom zakona maksimalno izlazi u susret, kojima se pogoduje i imate one, pazite u tom poslovnom svijetu koji su doslovce počeli od ničega. ima volje da se kriminal u pretvorbi i privatizaciji sankcionira na stranu Ustavne fraze, sve hoćemo ali očigledno ove pojedince koji su danas postali stupovi društva očigledno je da se neće dirati. Jednom riječju čovjek si postavlja pitanje, da li su isti u ovoj zemlji u tom poslovnom svijetu oni koji su '91. ili '92. nije bitno '95. dobili 5 hotela, 8 kampova, 300 apartmana i to sve za ništa jasno i onaj ugostitelj, onaj obrtnik, onaj zanatlija, onaj mali poslodavac koji ne može naplatiti od ovih prvih svoje potraživanje. Da li su isti oni kojima država čuva monopol i oni koji zbog tog monopola jednostavno ne mogu pristupiti tržištu? Ne znam, prije sam na odboru rekao, mi danas imamo situaciju da ovim velikim sustavim poslovne banke u Hrvatskoj a koje su nota bene sve u vlasništvu stranaca, izlaze u susret sa 4, 4, 5, 6% kamata, a zato s druge strane oni mali moraju plaćati kamatu 8, 9, 10%? Da li su isti oni isti oni koji koriste hiljadu hektara npr. turističkog zemljišta i od '91. državi ne plaćaju ili nije bitno kome, niti kune, a s druge strane imate jednog malog ugostitelja koji za jednu terasu od 100 kvadratnih metara godišnje mora prije svega nekom gradu ili nekoj općini izdvojiti stotine tisuća kuna? Da li su isti oni koji su privatizirali medije i oni koji jasno u tom medijskom prostoru počinju od ničega? Tko je s druge strane generator jednog takvog stanja u Hrvatskoj, znači tog jednog općeg gdje je ta insolventnost u ovom trenutku premašila cifru od 15, a možda i više milijardi kuna? Mišljenja sam bez obzira što će me neki demantirati da državne tvrtke sada podmiruju svoje obveze da je to na prvom mjestu država. Mi smo ove dvije godine o 1.7.2009. do današnjeg dana izgubili 140 tisuća radnih mjesta. Investicije iz državnog proračuna ili kvazi tih parafiskalnih fondova jednostavno su presušile, presušilo je i strano ulaganje. Prošle godine imali smo stranih investicija realiziranih u Hrvatskoj u iznosu od nekih 400 i nešto milijuna USA dolara, godinu dana prije toga znači 2009. 2009. dvije milijarde i nešto, a 2008. 4 milijarde i nešto. Dobro sada su se počeli raditi neki mostovi itd. ali od toga zasigurno neće biti ništa. Ovdje imamo i nove institute, subvencijska prijevara neću je citirati kako je ona definirano zakonom, apsolutno da, podržavam. Što će bit sa brodogradnjom koja je primila 40 milijardi subvencija? Dogovor u postupku javne nabave apsolutno podržavam, ali treba ovdje izvesti ili bolje rečeno uvesti novo djelo, davanje lažne ponude koja se izražava u onoj najnižoj nerealnoj cijeni, a s ciljem da se eliminira vaša konkurencija, a zna se da se posao ne može po onoj cijeni obaviti. Sramoćenje odnosno po mom sudu ovdje su kazne previsoke. To vidim iz svog primjera, sporim se sa HRT-om traže od mene 110 hiljada kuna, parnični trošak, kamatu preko 200 hiljada kuna. I mislim da bi u ovim predloženim kaznama jednostavno trebalo imati mjeru. Točno je u medijima ima i tzv. novinarskog reketa, apsolutno novinar mora biti slobodan, on mora imati potpunu zato sam protiv ovih instituta i ovakvih kazni. Ali ako je netko dobio novac da bi nekog drugog oblatio ili je taj nekome u javnom mediju dao novac da se on promovira, ovaj drugi ne može ili marginalizira to treba uvesti kao novu inkriminaciju. Što se tiče seksualnog odnosa s djecom imam dojam da bi Berlusconi još uvije tu došao u ovoj zemlji "na svoje". Seksualni odnos sa učenikom, vidim ovdje gore imamo jednu do 10 godina, a ovdje 6 mjeseci do 5 godina. Tu pedofiliju doista treba iskorijeniti. Želim vjerovati da u nekim vjerskim zajednicama u Hrvatskoj toga nema, ali bez obzira gdje se pojavi po tome treba udariti. Imamo novi zakon, dobro je da se on pojavio i treba mu dati podršku da ide u drugo čitanje, ali mislim da bi ovakav zakonski prijedlog u najmanju ruku trebao dobiti priliku da se raspravlja u tri čitanja. A pogotovo je ono što je opasno kada te DORH optuži kada te liši slobode, kada si ti za sve kriminalac, potom te sud oslobodi i onda dobiješ na TV-u 10 ili 15 sekundi pa onda ti se ponovno vrati u zajednicu iz koje si potekao kao **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo kolegi Kajinu. Da ne gubimo vrijeme idemo odmah sa sljedećom raspravom. U ime kluba SDP-a zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Hvala vam lijepa. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Evo prijedlog Kaznenog zakona čekali smo 8 punih godina. Prijedlog Kaznenog zakona klub SDP-a u ovom prvom čitanju će podržati. Mnogo suvremeni inkriminacija se u njemu našlo, mnogo stvari na onom tragu iz 2003. godine koji su u ono doba bile vrlo napredne i suvremene su prihvaćene. To je nama jedna satisfakcija ali ipak da je onda oporba tj. HDZ glasovao za taj zakon sigurno i gospodarskih problema bilo bi manje, jer puno tih gospodarskih inkriminacija i na današnjem tragu osuvremenjenih danas imamo i imat ćemo u Kaznenom zakonu. Međutim žalosno je ipak što moram konstatirati evo da nekako kao da je kraj godine, ocjene su zaključena, a mi raspravljamo, a kao da profesor tumači najvažnije teme bez nekakve provjere kako će to adresati

pred kraj ustane pauze za rad SAbora. To sigurno nije ohrabrujuće i nije podrška onome što i iza čega stoji jedna čitava radna skupina koja je radila na ovakvom jednom ozbiljnom projektu. Međutim, evo mi ovdje iz obrazloženja vidimo da je Vlada formirala radnu skupinu tek 2009. godine, a nama kada smo predlagali mnoge stvari na onom tragu kaznene novele iz 2003. rečeno je, mi smo formirali radnu skupinu, radimo na izmjenama Kaznenog zakona. Evo sad se vidi istina da praktički na tom radu, na radu Kaznenog zakona radi se tek od 2009.godine. Ono što općenito mogu reći, a isto tako i u pogledu općeg dijela Prijedloga kaznenog zakona da da se ostaje na tragu najsuvremenijih polazišta u sudioništvu, u supočiniteljstvu, dakle da se odvajaju izvršitelji odnosno počinitelji i složena pitanja koja su izazivala čitav niz teoretskih dilema i onda samim time otežavala primjenu da se razrješavaju. Međutim, ono što također općenito mogu kazati već na početku pa onda kasnije nešto detaljnije, kad budem govoriti i o posebnom dijelu, o našim opservacijama, da na neki način povreda dužne pažnje, dakle nemar odnosno nehaj ne doživljava adekvatnu sankciju, a suvremeni uvjeti života, uporaba opasnim stvarima i tvarima zahtijevaju pojačanu dužnu pažnju i to smo na neki način očekivali da će imati odraza ne samo u sankcijama, ne samo u kaznenim djelima nego jednostavno tako i u samim kaznenim sankcijama. Jer namjera, s namjerom možete počiniti zločin, ali sa nemarom i sa teškim povredama dužne pažnje, ali još uvijek ste u granicama nehaja, možete prouzročiti strašni gubitak i ljudskih života i materijalnih davanja. Zato mnoge teorije, pogotovo u Njemačkoj polaze od toga da čak suvremeni način poslovanja i života zahtijeva gotovo zbog zbog samih posljedica, a kazneno pravo nikad se ne može, bez obzira na zločinačku volju, ne može udaljiti od onoga što je kazneno djelo prouzročilo u stvarnom životu, a to su teške posljedice. Dakle, čak idu na gotovo izjednačavanje samog stupnja Ono što također sa zabrinutošću moramo istaknuti da nema kaznenog djela kršenja zakona od strane suca i pravosudnog dužnosnika, a ustanovljuje se što je sasvim dobro, kazneno djelo koje koje sankcionira zastupnike. Imamo kaznena djela upravljačkih struktura što je dobro, odgovornost izvršne vlasti, a nikako nemamo odgovornost …/Ne razumije se./… nego se povlači pod službeničku odgovornost što je apsolutno neadekvatno, a to smo imali sve do mini reforme kaznenog zakonodavstva, do '97. godine. Isto tako, kaznena djela onečišćenja okoliša koja se u pravilu vrše sa nemarom, sa nehajem, sa takvim oblikom krivnje ne doživljavaju adekvatnu kaznenopravnu sankciju. U pogledu, evo preći ću na sam posebni dio evo kod pomaganja. Dakle već sam rekla da kod počiniteljstva dakle predlagatelj definira da je počinitelj ona osoba koja sama ili posredstvom druge osobe počini kaznena djela. Dakle, preuzima institut odnosno teoriju vlasti nad djelom što je svakako dobro u odnosu da razgraničimo izvršitelja odnosno počinitelja od drugih sudionika tj. poticanja i pomaganja. Međutim, tu dolazimo do drugog teoretskog problema koji ima i reperkusije u praksi kako ćete kad imate samo i isključivo teoriju vlasti nad djelom razlikovati takvu osobu koja počini kazneno djelo koje je strogo individualne naravi. To su ona kaznena djela delicta propria koja može učiniti samo određena osoba. Samo službena osoba može odgovarati za službeničko kazneno djelo, a ovdje imate i osobu koja posredstvom takvog izvršitelja koji nije poduzeo radnju izvršenja, ali je to učinio posredstvom druge osobe. Praksa će doći do silnih problema. Jednako tako kod čedomorstva. Dakle, to je privilegirani oblik kaznenog djela usmrćenja kad majka izazvana poremećajem nakon poroda usmrti dijete kako će, dakle to je samo privilegirano kazneno djelo za majku. Ali ovdje vi kažete da posredstvom i druge osobe počini kazneno, ne može to učiniti otac i biti privilegiran, dakle dolazimo do problema kod delicta propria. To i teorija skreće pozornost, na kraju krajeva to vi obrazlažete u zakonu. To će izazvati izvjesne poteškoće u primjeni. Kod vrste kazni vidimo da je maksimalna kazna zatvora do 20 godina, odnosno kazna dugotrajnog zatvora 40 godina, ali izuzetno za stjecaj najtežih oblika teškog kaznenog djela uvodi se kazna zatvora od 50 godina. Mi smatramo i dalje i ostajemo na tom tragu da za najteže oblike najtežih kaznenih djela upravo zbog generalne prevencije, ali jednako tako i kod specijalne prevencije, a to je na kraju krajeva i na tragu istraživanja javnog mnijenja koje pozna takve situacije u kojima se doživotna kazna zatvora kao jedna kapitalna kazna u jednom zakonodavstvu nakon ukinuća smrtne kazne pokazuje kao društveno opravdana i pravedna. Jer ljudi znaju, građani znaju da postoje takve situacije, postoje ubojice iz zanata. Dok god postoje ljudi koji ubijaju druge bez ikakvog povoda, bez ikakvog razloga, nevine ljude koji ničim nisu doprinijeli tome da su lišeni života, koji to učine prema maloljetniku, prema trudnicama, prema nemoćnim osobama, da zaslužuju takvu kaznu, i koji su spremni ponovo to učiniti. Dakle, vi ćete reći 50 godina je gotovo isto, međutim doživotna kazna zatvora poznata je u Europi i nema nikakve prepreke da ona ne bude kao jedna mjera, jedna jedna snažna mjera kako društvo će se boriti i protiv takve vrste najokorjelijih kriminalaca. U sigurnosnim mjerama možemo reći da čitav niz suvremenih mjera koje se pojavljuju kao pristup, zabrana pristupu na određena mjesta, udaljenje iz zajedničkog kućanstva, zabrana pristupa internetu su zaista na tragu suvremenog života i prate dakle i kazneno pravo i prati svojim inkriminacijama i adekvatnim sankcijama. Jednako tako možemo reći i za kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva. Sada vidimo da nisu bili u pravu oni koji su htjeli da se iz kaznenog zakonodavstva eliminiraju kaznena djela protiv ljudskog dostojanstva, bilo da se ona ovdje pokazuju ili kao kaznena djela uvrede, klevete, sramoćenja što smatramo da je odlično rješenje jer čovjekov čovjekov život, njegov integritet, njegova imovina i ljudsko dostojanstvo su temelji njemu. Ako čovjeka lišimo, možemo ga lišiti imovine, ali ne možemo ga lišiti ljudskog dostojanstva. Tako svima onima i onima koji pišu po naredbi u cilju neprovjerenog kapitala neprovjerenog kapitala i njihovih vlasnika poručujemo da se društvo neće tu kapitulirati i tu vam odajemo priznanje. Jer na kraju krajeva svi ti koji su to od nas tražili, kada bi njihovo dostojanstvo, od njihovog kolege bilo ugroženo prvi su trčali na sud i to treba reći. Dakle, tu ne treba biti nikakav populist niti podilaziti nečemu što nije dobro ni za koga jer ako relativiziramo istinu i laž mi smo gotovi i propali smo kao društvo i opstanak naš nije zagarantiran bez obzira na vlastiti teritorij. Mi smatramo da kazneno djelo trgovanje ljudima i trgovanjima djelima ljudskoga tijela su najteži oblici i trebalo bi ovdje predvidjeti predvidjeti maksimalnu kaznu za najteže oblike pogotovo ovdje posebno spominjem teško ubojstvo da bi trebalo nadopuniti upravo tko drugog ubije radi trgovanja ljudskim organima. To je nešto najmonstruoznije i to mora imati kakvu takvu A to nije ovdje stipulirano posebno. To ne možemo dati sudskoj mašti interpretaciju da bi se to moglo podvući pod kazneno djelo iz koristoljublja. To nema veza čak i sa koristoljubljem. To je nešto što je najmonstruoznije. To su kaznena djela ne samo protiv čovječnosti, nego protiv čovječanstva. I to molim da razmotrite kao posebno kvalificirano djelo ubojstva kao teško ubojstvo da se i posebno to naglasi. Nepružanje pomoći i napuštanje nemoćne osobe nisu nekakva kaznena djela koja se tu negdje oduvijek u našem kaznenom zakonodavstvu nalaze. Mi moramo jačati solidarnost. Dakle, tko napusti nemoćnu osobu, tko joj ne pruži pomoć ne može biti kazna do jedne godine. To znači uvjetna osuda, a to znači ništa. To su ona bagatelna kaznena djela, a mi moramo jačati solidarnost u našem društvu, pa prema tome tu bi minimum trebao biti tri godine. I time šaljemo poruku da smo društvo solidarnosti. To se od nas očekuje u Europskoj uniji da tako nastupamo, a tim više i tim prije onda u vlastitoj zemlji. bez obzira što su sva kaznena djela nabrojana mi ovdje imamo jednu ozbiljnu primjedbu prije svega kod neuplate doprinosa. Prema tome, ne može to biti zapriječena kazna do jedne godine. Tu je čovjek ugrožen i kasnije njegova mirovinska prava, njegova zdravstvena prava. To su ozbiljna djela koja na kraju krajeva država onda snosi sve te troškove. Prema tome, ne treba privilegirati i ići u susret takvim nekim poslodavcima. E sad smo kod neisplata plaća. Ne može biti kazneno djelo neisplata plaća. Pa koliko plaća? To vam je onda jedino na tragu kad su se ženske udruge i skupa sa nama 2000. i prije 2000. zalagale da čitav niz kaznenih djela koje štite ženu, pogotovo od nasilja, pogotovo od nasilja od partnera u obitelji mora biti sankcionirano. I zato je šteta, pa ću odmah povući paralelu i s time da je izbačeno kazneno djelo zlostavljanja u obitelji, jer tobože nije inkriminacija bila, zakonski opis nije bio dovoljno precizan. Pa onda kad nije bio dovoljno precizan predlagači nisu znali kako će ga napisati pa su ga izbrisali. To ne može biti dobar način. Ne možemo samo kroz laku i tešku tjelesnu povredu to inkriminirati. Dakle, neisplata plaća. Ne može biti neisplata plaća, nego neisplata plaće. U slovenskom kaznenom zakonu samo tko dio plaće ne isplati se kazneno progoni. Prema tome, kad dakle to me podsjeća na ono kad žena tuži da ju je partner udario, kaže sudac još u to doba prije deset i više godina pa koliko vas je puta udario. Jedan put. Pa jedan put pa ti već na sud! Tako jednako i za neisplatu plaća. Radnik treba dobiti zasluženo i to treba na takav način i sankcionirati. posebno naglasiti, a to su upravo kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, da povreda dužnosti i uzdržavanja ne može biti kažnjena samo do jedne godine. To je također onda uvjetna osuda i misli se da država ne misli ozbiljno. Ono što također ne možemo ići u susret samim farmaceutskim tvrtkama kod krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda tko jedan drugome uzme takav recept kaznit će se do pet godina, a nesavjesno postupanje pri pripravljanju i izdavanju lijekova gdje treba zaštititi same potrošače odnosno pacijente samo do tri godine. Tu je jedan nesrazmjer. Također kaznena djela protiv okoliša imaju male, ako su sva dobro obuhvaćena imaju male sankcije. Ono što posebno želim napomenuti to su kaznena djela protiv imovine. Dobro su obuhvaćena ali moramo upozoriti da vi jednostavno i to kod kaznenih djela protiv gospodarstva možete opljačkati čitavu imovinu u Hrvatskoj i privatnu i i državnu i da dobijete maksimalnu kaznu 10 godina ukoliko to nije učinjeno silom ili prisilom. Dakle, sva kaznena djela zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, ono što smo imali 2003. godine konačno evo došlo je ovdje do izražaja. Isto tako kod zlouporaba prava vjerovnika u gospodarskom poslovanju. Ali posebno naglašavamo, dakle da je izostalo kazneno djelo kršenja zakona od strane suca jer su sva kaznena djela protiv pravosuđa odlično obuhvaćena i onda je logično kad se sudu i sucu i pravosudnom dužnosniku daje tolika zaštita da onda mora imati odgovornost tim prije što se ustanovljuje i odgovornost za saborske zastupnike. Mi moramo ustanoviti kazneno djelo kršenja zakona od strane suca. To su oni koji svjesno krše zakon na štetu druge stranke. Dakle, nešto bi, bilo bi sankcionirano nešto što se ni zdravom logikom ne da objasniti. Suci su neovisni, ali nisu neovisni od zakona i od zdrave pameti. Hvala lijepa. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Sljedeći je na redu u ime Kluba zastupnika SDSS-a zastupnik Milorad Pupovac. Hvala Ovo je doista obiman, važan i za sadašnji hrvatski trenutak veoma bitan zakon. Promjene, nove glave, nove teme, nova tematika koje su unešene u ovaj zakon sasvim sigurno se ne mogu obuhvatiti u raspoloživo vrijeme koje mi u ime ime kluba možemo iznijeti. Ja ću se zbog toga ograničiti samo na neke aspekte. Prvo, što se tiče časti, ugleda, klevete ja mislim da je dobro da su sankcije za povredu časti, povredu ugleda povećane i dobro je da je to ostalo u Kaznenom zakonu. I to zbog toga što je taj fenomen od ovoga Sabora ovdje i iskaza koje možemo čuti od ljudi koji govore u ovom Saboru, pa do ljudi koji u različitim okolnostima govore izvan Sabora, u medijima ili od strane onih koji predstavljaju same medijske aktere pokazuju veoma nizak stupanj odgovornosti kada je u pitanju govor prema drugim ljudima. I iz tog razloga s jedne strane je dobro što se odustalo od ideje da postoji zatvorska kazna za novinare ili za aktere koji iznose određene činjenice koje bi netko mogao interpretirati kao klevetu. Ali s druge strane sasvim sigurno da je dobro da je zakonodavac predvidio razmjerno visoku novčanu kaznu za ovu vrstu kaznenih djela. Drugo, što se tiče članka 133. i općenito cijele glave koja se odnosi na kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnoga osiguranja bez obzira na činjenicu da odluka zakonodavca i odluka predlagatelja u ovom slučaju ministarstva da se onima koji ne isplaćuju plaće uvede zatvorska kazna, može otvoriti pitanje na koga se sve to odnosi, na koga se sve treba odnositi i koji su to uvjeti pod kojima se treba izuzeti pojedine privredne subjekte koji nisu svojom krivicom ili svojom odgovornošću dospjeli u situaciju da ne mogu isplaćivati plaće svojim zaposlenicima i bez obzira na to što očito ekonomski odnosi ne mogu predvidjeti ili regulirati zakonskim regulativama nema nikakve sumnje da mi svi znamo da već godinama postoji praksa namjernog izbjegavanja plaćanja zarada, zarada, plaća i doprinosa. Namjerno ne izvršavanje zakonskih obaveza i da to namjerno neizvršavanje zakonskih obaveza mora biti sankcionirano. Posebno ukoliko se utvrdi da ljudi koriste najrazličitije mehanizme ne bili novac koji zarađuju na neki drugi račun prebacili kroz neki drugi oblik financijske aktivnosti smjestili, a istovremeno izbjegli platiti ono što se platiti mora. Što se nas tiče u klubu SDSS-a neisplaćivanje plaća je ravno uzimanju novca iz tuđega džepa džepa i narušavanje socijalne i ekonomske sigurnosti dobroga dijela naših građana. Drugo ili treće se tiče proizvođenja trgovine i posjedovanja droga. Mi mislimo da je sve što se tiče trgovine, što se tiče proizvodnje i što se tiče trgovine droga u ovom zakonu za nas prihvatljivo, ali gospodine ministre smatramo da mjera u kojoj se oni koji posjeduju lakše droge tretira ovim zakonom, dakle Kaznenim zakonom, je mjera koja nije primjerena i mjera koja neće polučiti adekvatne rezultate. Drugim riječima, vi ćete ukoliko ovako ostane, a mi predlažemo da se to izmijeni tokom drugog čitanja, vi ćete onda prvo povećati broj slučajeva za istražne organe i za sudske organe koji ionako još uvijek nisu dovoljno osposobljeni da se nose sa tim teškim, drastičnim fenomenom koji ugrožava zdravlje, koji ugrožava obitelji, koji ugrožava sigurnost, a istovremeno nećete moći doći do onih koji zapravo proizvode i onih koji trguju drogama. Dakle, naš prijedlog je da se posjedovanje lakih droga također kažnjava, ali ne na način na koji se to predlaže ovim zakonom nego da se to tretira kao prekršajno djelo i da se na taj način izbjegne i žigosanje mladih ljudi koji u različitim socijalnim okolnostima dospijevaju do toga da su izloženi izazovima posjedovanja ili konzumiranja lakih droga, a da ih se zbog toga ne usmjerava i ne kategorizira u kategoriju ljudi gdje oni to zapravo ne pripadaju. Što se tiče okoliša, kao što je kolegica Marinović već kazala veoma je značajno da je ova glava ovako dobro razrađena i ja ne mislim da su kazne preslabe, ja mislim da su kazne solidne. Mene više, mnogo više brine do koje mjere će se to doista poštivati. Do koje mjere smo mi osposobljeni, do koje mjere mi imamo stručne ekipe koje će odgovarati na zahtjevne postupke koji će iz ovoga proizlaziti i pomagati onima koji će trebati suditi u ovakvim stvarima. Drugim riječima, do koje mjere ćemo mi kao država osigurati da imamo ono što je potrebno da bi se ne samo utvrdila činjenica namjernog ili nenamjernoga onečišćenja okoline nego da bismo utvrdili razmjere, da bismo utvrdili količinu, da bismo utvrdili prirodu i različite druge oblike onoga što je potrebno, a posebno do koje mjere imamo osposobljene ljude koji će to pratiti. I naravno posebno mislim na svijest o tome što zapravo znači ta vrsta kaznenoga djela zagađivanja okoliša. Također, što se tiče prometa kazne u prometu također djeluju veoma oštrim, u nekim slučajevima djeluju i drakonskim.

Ja pretpostavljam da će najčešće ove vrste kazne koje su predviđene biti zamijenjene kaznama rada za opće dobro pa pretpostavljam da iz toga razloga to neće donijeti neko veliko opterećenje,

razmjerno slabe osjetljivosti poštivanja zakona i pravila na cestama bilo u gradu ili naseljima ili izvan njih zapravo ne poštuju tu vrstu neophodnih pravila. Što se tiče članka 321., dakle pozivanje na nasilje i na mržnju, ovdje smo … /Loša snimka,

izostavljen je dio fonograma./ I političke vjerske i druge razlike jer tog oblika pozivanja na mržnju i nasilje prema onima koji su drugačijeg političkog opredjeljenja, onih koji su drugačije etničke ili vjerske pripadnosti na žalost imamo svakodnevno u Hrvatskim medijima. /Loša snimka, ne čuje se/...općenito cijele glave koja regulira pitanje biračkog prava. se/...općenito cijele glave koja regulira pitanje biračkog prava. Ja mislim da je to iznimno važno s obzirom na činjenicu da svi znamo da postoje nesređeni birački popisi, mi svi znamo da postoji neažurna evidencija kada je u pitanju potpunost biračkih potpisa a to znači i pitanje etničke pripadnosti kao važnog elementa za ostvarivanje biračkog procesa u Hrvatskoj s obzirom na Ustavne odredbe i odredbe Ustavnog zakona i Izbornog zakona, na žalost do sada nije bilo nikakvih sankcija za situacije kada bi ljudi došli na biračka mjesta i onda bi se našli u okolnostima u kojima nisu bili upisani u biračke popisa u kojima njihova etnička pripadnost nije bila upisana ili sve ono što je relevantno za normalan i regularno ostvarivanje njihovog biračkog prava. I na kraju odredbe ovoga Zakona koje reguliraju pitanje negiranja relativiziranja i vrijeđanja. Zločina genocida, agresije, ratnoga zločina ili zločina protiv čovječnosti. MI svi veoma dobro znamo da u našoj zemlji postoji čitav niz objektivnih pokazatelja kako se to činilo, kako se čini i kako se još uvijek radi. Sa iznimnom radoznalošću ćemo pratiti kako i na koji način će se odredbe ovoga Zakona koji podržavamo pratiti i u tom segmentu. Inače Klub zastupnika SDSS-a kažem podržat će u prvom čitanju ovaj zakon

kolege. Klub HDZ-a podržat će donošenje novog Kaznenog zakona u prvom čitanju, Prijedloga zakona. Ja bih ovdje htjela reći da postojeći Kazneni zakon iz 1998. godine koji je stupio na snagu 98. godine je do sada doživio već niz izmjena i novela, 12 puta je mijenjan kroz ovo vrijeme, naravno prilagođavajući se i gospodarskim i tehnološkim i opće društvenim izmjenama da bi bio uvijek u skladu zapriječiti određena ponašanja društveno nepoželjna ali koja su se javljala možda u drugom obliku, pa se onda njihov činjenični opis premda ih se prepoznavalo nije mogao podvest pod onaj opis koji je sačinjavao biće kaznenog dijela prema Zakonu. Moram reći da mi je da mi je žao što je izrečena tvrdnja da sada iz ovog Prijedloga zakona vidimo daje Vlada tek 2009. imenovala neku radnu skupinu, a eto na sve prijedloge i pitanje SDP-a je tek odgovarala da radna skupina radi a zapravo nitko ništa nije radio do 2009. godine. To jednostavno nije pristojno reći da Vlada laže jer ovih 12 izmjena od 98. do do danas nije palo s neba sve je to radila neka radna skupina koju je Vlada imenovala i to radna skupina koja je uvijek bila sastavljena i od sveučilišnih profesora, od sudaca Vrhovnog suda, glavnog državnog odvjetnika, sudaca kao što je sada bila sastavljena ova radna grupa. sve izmjene i prijedlozi izmjena Zakona su pripremljeni na način da je konzultirana i znanstvenici i praktičari i suci. Naravno vidjevši da je tih izmjena već toliko da su potrebne daljnje izmjene radi modernizacije teksta kaznenog Zakona, zaista je Vlada 2009. imenovala jednu novu radnu skupinu, daleko proširenu i veću radi zahtjevnosti posla jer je trebalo pročešljati da tako kažem sve odredbe postojećeg zakona i uskladiti ih sa gospodarskim i inim trendovima i rezultat rada te radne skupine je ovaj Prijedlog zakona koji je pred nama. Što ja bih rekla da ovaj novi Kazneni zakon zapravo nije revolucionaran Zakon odnosno nije tako nov kao što je to bio zakon o kaznenom postupku gdje smo zaista donijeli novi Zakon koji je prihvatio potpuno nova načela i rekla bih stubokom izmijenio način kaznenog progona i vođenja kaznenog postupka prije svega u onom predsudskom dijelu dakle prepustivši istragu tužiteljstvu u cijelosti. Ovaj Kazneni zakon zapravo u cjelini štiti sva ona društvena dobra koja su zaštićena i sadašnjim Kaznenim zakonom, samo na neki način uvodi nova kaznena djela ili poboljšava opise postojećih postojećih kaznenih djela da bi se ona mogla zaštiti što efikasnije. U nekoliko smjerova idu ove izmjene, a to su i u dijelu reforme općega dijela, reforme u odnosu na sankcije kako kazne zatvora tako i novčanu kaznu, u općem dijelu također kroz reformu uvjetnoga otpusta, kroz reformu sigurnosnih mjera, oduzimanje imovinske koristi i predmeta i reformu instituta zastare. Možda je ovdje važno reći da ovaj dugogodišnji problem s kojim s susrećemo mi u Hrvatskoj ali tako i u drugim zemljama i svijeta to je prenapučenost zatvora. Kao što iz mnogih izvješća i Ministarstva pravosuđa i pravobranitelja vidimo da je prenapučenost u našim zatvorima preko 50% povrh određenih normativa. Uočilo se da otprilike trećina svih zatvorskih sankcija dakle su kratkotrajne zatvorske kazne, da se udio novčanih kazni smanjuje upravo zato jer se gotovo u većini slučajeva te novčane kazne zamjenjuju kaznom zatvora. Prema tome u tom dijelu je trebalo učiniti neke očite reforme, te reforme idu prema prema tome da se sada postojeći zatvor prema postojećem tekstu zakona može biti od 30 dana do 15 godina, a dugotrajni od 20 do 40 godina. Ovim novim prijedlogom se predlaže da minimalno trajanje zatvorske kazne može biti 3 mjeseca, dakle zatvor od 3 mjeseca do 20 godina i dugotrajni zatvor od 21 do 40 godina, iznimno ova dugotrajna kazna zatvora se može izreći do 50 godina samo za stjecaj teških kaznenih djela. Možda je zanimljivo reći da u ovom trenutku u Hrvatskoj najtežu kaznu dugotrajnog zatvora od 40 godina za kaznena djela u stjecaju odslužuje 9 osoba. Prihvatio se radna skupina je predložila i Vlada je prihvatila prijedlog da se ovaj dugotrajni zatvor poveća na 50 godina, da se što duže onemogući izlazak na slobodu onim najokorjelijim počinitelja kaznenih djela za koje zaista uz sve psihosocijalne tretmane je gotovo beznadna mogućnost resocijalizacije ili se ona svodi na minimum. Ono što je bitna novina ovoga prijedloga je iznimnost kratkotrajnih zatvorskih kazni, pa se zato do 6 mjeseci može izricati samo iznimno ako se nisu ispunile pretpostavke za izricanje uvjetne osude i ako se može očekivati da se novčana kazna ili rad za opće dobro neće moći izvršiti. Dakle, princip je da se izriče novčana kazna da novčana kazna se ne zamjenjuje samo tako zatvorskom već da se i to je novina, da se naplaćuje prisilno putem POrezne uprave, pa tek ako se ne uspije naplatiti prisilno da se zamjenjuje radom za opće dobro. A ukoliko nema pristanka ili se ne može zamijeniti radom za opće dobro, tek onda će se zamijeniti za kaznu zatvora. Ja bi ovdje malo problematizirala zamjenu novčane kazne. Ovim zakonom je predloženo da se dnevni iznos novčane kazne zamjenjuje za 2 sata rada za opće dobro. To mi se čini ne znam mislim da je to neprimjerno. Zamjenjuje se dakle dnevni iznos se zamjenjuje jednim danom zatvora, ako se dobro sjećam da je tu predloženo, a samo sa dva sata rada za opće dobro. Ako je dnevni iznos novčane kazne bi trebao biti dnevnica nešto što osoba može zaraditi za jedan dan, onda bi trebala i odraditi kao supstituciju za to i odraditi malo više od dva sata rada za opće dobro. Također u ovom dijelu dijelu kaznenom koji utvrđuje sankcije je primjetno jačanje uloge i primjena alternativnih sankcija i reforma mjera upozorenja. Uvjetna osuda koja se sada primjenjuje kroz sustav probacije uz izricanje posebnih obveza, individualizacija kazne i postizavanje svrhe kažnjavanja. Također izricanje kazne rada za opće dobro odnosno mjere rada za opće dobro, sada je produljeno na mogućnosti izricanje kazne kada se može izreći zatvor do jedne godine i novčana kazna do 360 dnevnih iznosa, a kada je propisan zatvor do 6 mjeseci mora se zamijeniti radom za opće dobro. I sve su to mjere koje bi trebale potaknuti i na neki način primorati suce na izricanje ovih alternativnih sankcija. U dijelu reforme uvjetnog otpusta koji se predlaže, predlaže se da odluče o uvjetnom otpustu sud, što držim da je dobro, a ne povjerenstvo kao neko tijelo zatvorskog suda ili Ministarstva pravosuđa, jer se na neki način zaista radi o promjeni odluke koju je izrekao sud. ovako ili onako dolazi do smanjenja kazne i sada se to može odlučiti tek nakon izdržane polovice polovice kazne. S tim da je minimalno provedeno tri mjeseca odslužene kazne u zatvoru. U dijelu reforme sigurnosnih mjera dakle koje se mogu izricati uz kaznu. Dakle uz poboljšanje uređenja svih postojećih mjera, obvezatnog psihijatrijskog liječenja, liječenja od ovisnosti, zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, zabrane upravljanja motornim vozilima, uvode se nove sigurnosne mjere dakle njihov broj i vrste se povećavaju. A to je obvezan psihosocijalni tretman, a to je pogotovo za počinitelje kaznenih djela nasilja, kaznenih djela protiv spolne slobode. Radi buduće resocijalizacije zapravo je nemoguće provest i dovest do resocijalizacije ukoliko za vrijeme izdržavanja kazne neće biti proveden psihosocijalni tretman. Zatim zabrana posjećivanja određenih mjesta i druženje s određenim osobama, udaljenje iz zajedničkog kućanstva i to su sigurnosne mjere koje prekršajni zakon već poznaje, ali evo u kaznenom zakonu one još nisu bile uvedene. To je i logično jer čini mi se da smo prekršajni zakon mijenjali nešto kasnije od kaznenoga zakona. Vidim da vrijeme istječe, do posebnoga dijela još nisam niti došla. U posebnom dijelu dvije ili tri stvari o kojima se puno govorilo. To je kazneno djelo neisplate plaća. Mi imamo evo i očitovanje sindikata o ovako stipuliranoj koja je u prijedlogu ovoga zakona, koja kaže da kaznenim djelom neisplate plaća se smatra ono koje je počinjeno s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi. Dugo se u javnosti o ovome govorilo. Ja osobno sam puno puta spominjala da postojeći zakon pozna ovo kazneno djelo u članku 114. pa imamo i neke presude pravomoćne po tome članku 114. Naravno, prihvaćen je prijedlog da ova inkriminacija bude jadnije određena, međutim čini mi se da na način kako je predložena u ovom prijedlogu da je ona zapravo za radnika lošija nego je to u postojećem članku 114. Kaznenoga zakona. Dakle, svakako bi trebalo zadržat formulaciju tko iz neopravdanih razloga ne isplati dio ili cijelu plaću, a ne plaće jer se ne zna koliko ih treba neisplatit da bi to postalo kazneno djelo. Dakle, svakako ta plaća mora biti u jednini i dio i iz neopravdanih razloga razloga ili formulacija tko namjerno ne isplati plaću, jer ovo radi postizanja protupravne imovinske koristi to je dosta diskutabilno kada bi kada bi to postalo zapravo kazneno djelo. Naglašavam, želeći učiniti za radnike bolje, osigurati im isplatu plaće bojim se da će ovakvim prijedlogom biti gore nego je stanje postojeće, ali obzirom da se radi o prvom prvom čitanju onda ima vremena za popravak. Hvala.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče se suradnicima. Pa prije svega na početku želim naglasiti da je ovo prvo čitanje predloženog Kaznenog zakona i sve primjedbe i prijedlozi koji su stigli, a ima ih dosta i od udruga poslodavaca i sindikata i raznih udruga, da će se raspraviti i sa predlagateljem zakona pokušati pronaći maksimalno neko usuglašenje. Posebno puno prijedloga i primjedbi stiglo je na članak zakona koji neisplatu plaće tretira kaznenim djelom. Predloženi Kazneni zakon je u tom dijelu jasan i on jasno propisuje da neisplata plaće je kazneno djelo ako tako poslodavac pribavlja imovinsku korist sebi ili drugome. Kazna zatvora od tri godine trebala bi biti dovoljna opomena svih onim poslodavcima koji kalkuliraju između isplate plaća radnicima ili nezakonitog bogaćenja. Takva kazna ne vrijedi za poslodavce koji iz opravdanih razloga, to mislim poslovnih razloga, dođu u situaciju da ne mogu isplatiti plaću radnicima. Znači ove zakonske odredbe se na njih ne odnose. I sadašnjim Kaznenim zakonom propisana je kazna koja kažnjava one poslodavce koji uskraćuju zaradu radnicima novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. Predloženi zakon ne predviđa mogućnost novčane kazne već pooštrava kaznu do tri godine zatvora. Do sada često u javnosti, a i za dnevno političke potrebe licitiralo se sa brojem radnika koji rade, a ne primaju plaću od poslodavaca. Brojke su se koristile o dnevno političkoj potrebi tako da ste mogli često čuti, a i pročitat da u Hrvatskoj ima negdje 85 tisuća, pa negdje i 100 pa 125 tisuća radnika koji rade, a ne primaju plaću. Nedavna analiza koja je usvojena na Gospodarsko-socijalnom vijeću od tri socijalna partnera pokazala je sljedeće stanje u području tog rada i plaća. U Hrvatskoj posluje 131077 poslodavaca,

isto što kod pravnih osoba, što u obrtu, što u poljoprivredi itd. Pretežit broj poslodavaca, oko 94% možemo uzeti tu neki prosjek, kroz godinu uredno isplaćuje plaće, poreze i doprinose svojim radnicima. Dio poslodavaca kroz godinu radnicima isplaćuje neto plaću, a obvezne poreze i doprinose uplaćuje neredovito i to za cca 70 do 110 tisuća radnika. Dijelu radnika se plaća isplaćuje sa kašnjenjem po par mjeseci tj. od negdje za 18 do 25 tisuća i to je ona brojka ustvari gdje se radnicima koji rade, a neredovito su plaćeni za svoj rad. Razlozi za neredovitost isplate plaća su najčešće zbog nelikvidnosti poslodavca, ali i neodgovornosti poslodavca koji manipuliraju postojećim propisima. I kako bilo da bilo, prvo jasno je da nema 80 tisuća radnika koji rade, a ne primaju plaću u Hrvatskoj, a drugo pooštravanjem kazne zatvora do tri godine zbog neisplate plaća vjerujem da će kod mnogih poslodavaca riješiti dilemu da li platiti radnika za njegov rad ili kupiti jahtu, odnosno ta sredstva negdje drugdje usmjeriti i ostaviti radnika bez plaće. Sigurno da se slažem da ovo pitanje oko neisplate plaća treba još možda po meni kvalitetnije urediti na način da to stvarno bude obaveza i da u tom dijelu ne može se desiti da poslodavac radnikovu plaću stavlja u neki drugi red isplate i da mu je nešto prije te plaće. Mislim da plaća mora bit u prvom isplatnom redu i da tu nema nikakvih drugih podmirenja obaveza od strane poslodavca dok nije podmirio plaću radnika. kažem slažem se sa ovom kaznom, ali mislim da treba kvalitetnije još definirati to područje neisplate plaće, a na što su ukazali i svojim primjedbama i socijalni partneri. I ono što je isto tako važno a što otvara tu mogućnost da i kolektivnim ugovorima se pobliže regulira pitanje isplate plaća i normalno doprinosa koje poslodavac je obavezan uplaćivati za radnike. I onda će se normalno izbjeći bilo kakve nesuglasice i sukobi uz ovaj Kazneni zakon koji kažem po meni dobro i kvalitetno utvrđuje način kažnjavanja onih poslodavaca koji ne izvršavaju svoje obaveze prema radnicima. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja bih samo ukazala na nekoliko stvari vezano oko prijedloga novog Kaznenog zakona. Vezano i uz dio koji se odnosi na nasilničko ponašanje u obitelji. Naime, praktički ono što se kaže do pred koji mjesec dana ili dva išlo išlo se na drugačiji način uređivati problematiku nasilničkog ponašanja u obitelji. Sjećam se jedne rasprave još povodom međunarodnog Dana žena ove godine. Tada se raspravljalo upravo o tome da se taj članak zakona famozni 215a. onoga dakle dojučerašnjeg odnosno još uvijek važećeg Kaznenog zakona u stvari na drugačiji način uredi, odnosno da se razjasni i da u stvari je na neki način na taj, da se dalje išlo do kraja u tome mislim da bi nasilničko ponašanje u obitelji na taj način stvarno ostalo posebno iskazano kao kazneno djelo, a prvenstveno zbog onoga o čemu ćemo se svi složiti, a to je zbog društvene opasnosti. Dakle, zbog društvene opasnosti koje su sadržane u opisu tog kaznenog djela. I u tom smislu ja podupirem upravo stanovišta nevladinih udruga. Između ostalog je to i Autonomna ženska kuća koja je dostavila svoje prijedloge i Odboru za ravnopravnost spolova proslijeđeni su danas i predlagatelju radi njegovog daljnjeg razmatranja. Obzirom da se išlo na ovaj drugi način, dakle da se nasilje u obitelji uvede kao kvalifikatorni oblik nekih kaznenih djela onda bih molila dakle ne znam kako će u konačnici biti rješenje. Osobno bih se zalagala da ostane poseban članak zakona koji će se odnositi na nasilničko ponašanje i koji će biti razrađen na način kao što su to do sada predlagale prvenstveno nevladine udruge koje se bave ovom problematikom. Ali mislim da je to bilo na neki način barem do prije kojih mjesec ili dva dana i stav same radne grupe koja je na taj način razrađivala ovaj Prijedlog zakona. Međutim, upozoravam na to da ako ostane ovakav, dakle oblik kao što je u ovom prijedlogu da neka kaznena djela ne sadrže kvalificirani oblik ako je počinjeno prema članu obitelji. Već sam evo državna tajnica je tu, bila je na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova. Tad smo između ostaloga rekli, upozorili na to da između između ostalog kazneno djelo prijetnje ne sadrži kvalificirani oblik kako je počinjeno prema članu obitelji. Zatim kazneno djelo nametljivog ponašanja također ne sadrži oblik ako je djelo počinjeno prema članu obitelji, a sadrži ako je počinjeno prema bivšem bračnom ili izvanbračnom partneru. Dakle, osobno ne vidim razloga zbog čega to ne bi se odnosilo i na člana obitelji. Jer ako su u tijeku recimo brakorazvodne parnice. Dakle, još uvijek se to smatra brakom odnosno obiteljskim odnosom. Prema tome, u ovom dijelu mi se čini da je nepotpuno kao i između ostaloga recimo kazneno djelo uvrede. Dakle, molila bih predlagatelja zakona da možda još jedanput razmotri i prijedloge koji dolaze sa razine onih koji su u prilici da svakodnevno rade i susreću se sa žrtvama nasilja odnosno da posluša da tako kažem i njihov glas jer na neki način pomažući im i kroz sudske postupke mislim da su vrlo relevantni u tome što bi, kako i na koji način trebalo poboljšati u Kaznenom zakonu. Nadalje, vezano oko problematike prostitucije i kažnjavanja onih koji se prostitucijom bave, odnosno onih koji koriste usluge prostitucije. Naime, moram ovako reći sve do sada što je u javnosti izlazilo što se u stvari ovim Zakonom sada postiže ispalo je dakle da i ja mislim da je javnost uglavnom većinom uvjerena da će se sad konačno početi kažnjavati oni koji koriste spolne usluge uz naplatu. Dakle, koriste usluge

kaže ovako: "Tko drugu osobu radi zarade silom ili prijetnjom, obmanom, prijevarom, zlouporabom itd. prisili ili navede na pružanje spolnih usluga ili tko koristi spolne usluge takve osobe uz naplatu znajući za navedene okolnosti kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina." Dakle, osoba koja koristi prostituciju trebala bi znati da je osoba koja daje usluge žrtva trgovanja ljudima, otmice, prisilnog rada itd. E u tom slučaju dakle ako je to znao, a svejedno je koristio usluge onda će biti kažnjen. A šta kad se ne radi o tome da se koriste usluge prostitucije, a da onaj koji nudi usluge nije žrtva trgovanja ljudima itd. Dakle, korištenje usluga prostitucije i dalje nije kažnjivo djelo, niti će po ovome u najvećem broju slučajeva biti kažnjivo djelo. A još manje, danas smo dobili objašnjenje da se takva osoba koja koristi usluge prostitucije prekršajno gonjena. Ona to danas nije zato što u Prekršajnom zakonu se kažnjavaju davateljice usluga, a ne korisnici usluga. I meni nije baš neka utjeha da je rečeno da će se raditi novi Prekršajni zakon pa da će onda unutra i korisnici usluga prekršajno odgovarati. To će biti ako će biti ja kažem, a smatram da ako je već, barem je tako od početka bilo, trebalo i u Kaznenom zakonu kažnjavati korištenje usluga prostitucije bez obzira jeste li znali ili niste znali za nekakve ili ako je uopće bilo takvih okolnosti onda ne vidim razloga da to ne stoji u tom dakle obliku kako su predložile udruge, a to je da se izbriše ovaj dio iz članka 158. stavak 2. znajući za navedene okolnosti već da članak bude bez toga. Također, željela bih upozoriti u skladu sa stavom i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a to je članak 157. koji se odnosi na novo kazneno djelo, a to je spolno uznemiravanje. Dakle, u članku 157. zakonski tekst smatramo da je potrebno doraditi zato što on na neki način određuje da treba biti kumulativni uvjeti koji trebaju biti ispunjeni, a da bi se radilo o kaznenom djelu. o kaznenom djelu. A ono što je posebno sporno kod članka 157., dakle kod spolnog uznemiravanja jest stavak 2. toga članka, a to je spolno uznemiravanje je verbalno ili neverbalno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva druge osobe, a koje se ponovilo najmanje jednom i uzrokovalo strah i ojačalo nelagodu kod te osobe. Dakle, ispada da kad jednom počiniš neki oblik spolnog uznemiravanja neće ti se desiti ništa, ali ako to još jednom ponoviš e onda ćeš eventualno kazneno odgovarati. Smatramo da to apsolutno ne može to tako stajati jer ili si neko kazneno djelo počinio pa jesi ga počinio jednom, dvaput, triput ili pet puta ili ga nisi počinio. Mislim da bi molila dakle da uvažite i primjedbe pravobraniteljice te smatram dakle da je stvarno dovoljno da za postojanje tog kaznenog djela je dovoljno da se to evo desi jednom. I nadam se dakle da će onda do drugog čitanja zakona i ovaj stavak biti, odnosno ovaj članak biti na neki način korigiran. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, pred nama je u prvom čitanju prijedlog novog Kaznenog zakona. Kao što je rečeno sada važeći zakon koji je na snazi od 1. siječnja 2008. godine dosada je 12 puta noveliran i zato je dobro, dakle s obzirom na njegovu izuzetnu važnost za cjelokupni kazneno-pravni sustav da se pristupilo izradi novog teksta zakona. Isto tako iz razloga što se brojnim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona stvorio nesklad između pojedinih njegovih odredbi što je rezultiralo njegovom neusklađenošću u težini propisanih sankcija za pojedina kaznena djela te da je u međuvremenu donijet i temeljni procesni zakon, dakle Zakon o kaznenom postupku, da je donijet Zakon o probaciji, Zakon o sudovima za mladež, dakle nužno je bilo pristupiti sustavnim zahvatima i u temeljni dakle kazneno-materijalni zakon, dakle Kazneni zakon. I zato odmah ću reći i iz tih razloga dakle podržavam donošenje ovog zakona, odnosno u ovoj fazi njegov prijedlog u prvom čitanju. U svojoj raspravi želim se osvrnuti na neke od novina, na neke od novih instituta predloženih ovim Kaznenim zakonom koje držim iznimno značajnim i važnim, a koji nisu privukli toliku pozornost javnosti kao što je to slučaj primjerice sa normiranjem kao kaznenog djela neisplate plaća, neuplate doprinosa, zlostavljanja na radu, obijesne vožnje, sramoćenja, klevete, posjedovanja droga, zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju ili pak subvencijske prevare. Pod tim je dakle inkriminacijama bilo puno govora u javnosti, puno govora u medijima, raspravljalo se o njima i na saborskim odborima, a i danas je bilo puno govora o njima na plenarnoj sjednici,dakle tijekom ove rasprave. Svakako jedna od značajnih novina koju želim spomenuti je primjerice u načinu normiranja nužne obrane gdje se u odnosu na dosadašnju formulaciju da nema kaznenog djela sada predlaže precizirati njezin učinak na način da je isključena protupravnost djela počinjenog u krajnjoj nuždi te je jaka prepast definirana kao razlog koji isključuje krivnju, a time i postojanje kaznenog djela počinjenog u nužnoj obrani. Dakle, to je u skladu sa teorijom normativne krivnje preuzetom i sadržanom u ovom zakonu. Sukladno tome izmijenjene su i odredbe o krajnjoj nuždi kojima se sada ne isključuje samo kažnjivost već i postojanje djela. Isto tako prema tom novom uređenju nužne obrane i krajnje nužde među sastojke krivnje dodaje se i nepostojanje nijednog ispričavajućeg razloga. Bitne su izmjene koje se predlažu ovim zakonom, a koje se odnose na institut zastare koji je naravno zbog pravne sigurnosti iznimno važan. Najviše pozornosti privlači predloženi prestanak razlikovanja relativne i apsolutne zastare te rokovi zastare. Utvrđenim jedinstvenim rokovima zastare skraćeni su dakle dosadašnji rokovi apsolutne, a produženi rokovi relativne zastare. Tu se naravno otvara pitanje da li su neki od rokova predugi ili prekratki. To je svakako za raspravu. Meni osobno se ovako predloženi rokovi zastare čine prihvatljivima, no to je kao što je i bilo o tome govora više politički nego pravno pitanje, dakle o kojem se svakako može raspravljati. Što se tiče nezastarijevanja kaznenog progona za pojedina kaznena djela i dalje su tu sadržana kaznena djela genocida, zločina agresije, zločina protiv čovječnosti,ratnog zločina te kaznena djela koja nezastarijevaju prema međunarodnom pravu. Također obuhvaćena su kaznena djela koja nezastarijevaju prema odredbama Ustava što je normirano posljednjim dopunama Kaznenog zakona iz svibnja ove godine. Dakle, to se odnosi i na odredbu Ustava uvedenu promjenama Ustava iz lipnja prošle godina koja je izazvala naravno veliku pozornost javnosti, a kojom su dopunjene odredbe članka 31. novim stavkom 4. kojim se propisuje, dakle podsjetit ću da nema zastare za kaznena djela ratnog profiterstva kao ni kaznena djela iz procesa pretvorbe i privatizacije počinjena u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti teritorijalne cjelovitosti države propisan je zakonom te se određuje da će se oduzeti imovinska korist ostvarena takvim djelima. Isto tako smatram dobrim rješenjem ovog Zakona kojim se novčana kazna individualizira, dakle novina je u načinu izricanja novčane kazne. Naime, važećim Zakonom ona se izricala u dnevnim dohocima sada se predviđa izricati u dnevnim iznosima kojih pojam ne predstavlja samo dohodak dakle nego obuhvaća i počiniteljeve nužne troškove i uzima u obzir cjelokupnu imovinu počinitelja dakle prilikom utvrđivanja tog dnevnog iznosa. Isto tako predlaže se po uzoru na prekršajni Zakon da se u slučaju neplaćanja novčana kazna prisilno naplaćuje putem porezne uprave a ukoliko se na taj način novčana kazna ne može naplatiti zamjenjuje se radom za opće dobro na slobodi a u konačnici kazna zatvora sukladno uvjetima propisanim zakonom. U protivnom zamjena novčane kazne, kaznom zatvora bez prethodnog pokušaja prisilne naplate u suprotnosti je sa funkcijom novčane kazne kao supstituta za kaznu zatvora jer upravo novčana kazna kao primjerice kazna rada za opće dobro kao alternativna sankcija ima funkciju u određenoj mjeri zamijeniti odnosno reducirati kratkotrajnu kaznu zatvora o čemu je također ministar govorio. Također značajnim smatram poboljšanja u sustavu sigurnosnih mjera koja se uvode ovim prijedlogom Kaznenog zakona tu prvenstveno mislim u odnosu na svrhu koja je određena s ciljem otklanjanja okolnosti koje omogućavaju ili poticajno djeluju na počinjenje kaznenog djela. Predlaže se dakle uz postojeće obvezno psihijatrijsko liječenje, liječenje od ovisnosti, zabrana obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti, zabrana upravljanja motornim vozilom, predlaže se uvođenje novih sigurnosnih mjera obvezan psihosocijalni tretman zabrana posjećivanja određenih mjesta i druženja s određenim osobama, udaljenje iz zajedničkog kućanstva zabrana pristupa internetu i zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora. U odnosu na važeći Zakon brisano je oduzimanje predmeta iz popisa sigurnosnih mjera jer ga se predlaže tretirati kao posebnu mjeru zajedno sa oduzimanjem imovinske koristi jer zakonom definirana svrha te mjere nije istakao kod drugih sigurnosnih mjera. Također se ne predviđa kao sigurnosna mjera, mjera protjerivanja stranaca jer se ona uređuje upravnim propisima, dakle ta je materija uređena zakonom o strancima. Evo, dakle to su neki od razloga zbog kojih podržavam ovaj Prijedlog Kaznenog zakona u prvom čitanju, naravno da do drugog čitanja će biti vremena i za dodatna dotjerivanja i rasprave o eventualnim

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, evo samo nekoliko stvari, vjerojatno ću ponoviti neke izjave koje smo već čuli danas ali svakako bih željela reći da je neprijeporno raspravljati o onom kaznenom zakonu i to u više čitanja, to je cjeloviti novi tekst, sa novim odredbama i sigurna sam da ćemo s obje strane ove sabornice pozdraviti donošenje novog Kaznenog zakona s tim da naravno imamo i neke primjedbe od kojih su mnoge već i spomenute a ja ću se ograničiti na svega 3 ili 4 stvari za koje mislim da je vrlo važno da ih ovdje istaknemo. Kao prvo, sigurno treba pozdraviti činjenicu da je provedena jedna stručna rasprava u kojoj su imali priliku sudjelovati i predstavnici nevladinih organizacija i s tim u vezi bih svakako naglasila važnost sudjelovanja organizacije za ljudska prava a posebice u ovom kontekst Centra za ... ravnopravnost i njihov doprinos u normiranju članka 125. u glavi 11. znači povreda ravnopravnosti, ravnopravnosti, u tom članku je kao temelj za kaznenu odgovornost uveden i rodni identitet odnosno povreda radnog identiteta, izražavanja i spolnog opredjeljenja, mislim da je to vrlo važno i da je to dobar iskorak koji smo ovdje napravili. Nadalje, u glavi 12. kada se govori o kaznenim dijelima protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja također bih pozdravila kazneno sankcioniranje neuplate doprinosa i neisplate plaća s tim da bih naravno isto tako naglasila da riječ treba biti o plaći ili dijelu plaće i to je ono što smo mi već niz godina tražili da neisplata plaće postane kazneno djelo, međutim, kao što je već naglašeno i sindikati su tražili su opravdano nezadovoljstvo zbog činjenice da bi se ovakva odredba mogla tumačiti vrlo usko odnosno da bi se kaznenim djelom koje je ovako normirano moglo smatrati samo da je počinjeno onda kada je počinje .... protupravne imovinske koristi sebi ili drugome a ni u kojem drugom slučaju i mislim da bi te opravdane opravdane primjedbe sindikata svakako mogle uzeti u obzir ili bi morali razmotriti do drugog čitanja Zakona. Također ono što mene ovdje brine je zapravo članak 134. koji govori o zlostavljanju na radu u kojemu se kaže da tko na radu ili u vezi s radom drugog ponovljeno zlostavlja dakle zanima me zašto je ovdje uvrštena riječ ponovljeno zar nije dovoljno da se sankcionira već i postupanje dakle zlostavljanje jednom a ne ponovljeno. Ne mogu se baš složiti s kolegama koji su danas ovdje aplaudirali uvođenju dakle novog kaznenog djela sramoćenja i dakle sankcioniranju klevete. Znači u glavi 15. kaznena djela protiv časti i ugleda zato što smatram da treba svakako naglasiti da je strukovna udruga Hrvatsko novinarsko društvo u vezi s ovim novim člankom znači kaznena djela sramoćenja, članak 149. kao i sa sljedećim člankom 150. klevetom upozorio kako će ili mogle bi ove nove izmijenjene odredbe ugroziti slobodu izražavanja i slobodu govora i obavljanje novinarskog Dakle, novinari odnosno njihovo strukovno udruženje smatra i upozorava da takvom odredbom se zapravo stvaraju preduvjeti za nerazmjerno ograničavanje temeljnih ljudskih prava, a zbog novog načina izračuna plaćanja dnevnih dohodaka, kazne zbog klevete i novog kaznenog djela sramoćenja mogle bi biti i višestruko više nego što su sada a novinari smatraju da je to nedopustivo jer smatraju kako bi se time ugrozila sloboda novinarskog posla. Naime, u tom novom kaznenom djelu sramoćenja novinar može biti kažnjen čak i ako iznosi istinite tvrdnje ali sudac ocijeni da te istinite tvrdnje nisu u javnom interesu, pa bih zapravo voljela da ministar još jednom progovori o ovoj problematici. Evo samo toliko. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Slavko LInić. Nema ga, gubi pravo na raspravu. I na redu je kao posljednji uvaženi zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo ja sam se prijavio za raspravu odnosno bolje reći za postaviti neka pitanje odnosno pojasniti sebi stvari da bi mogao bolje shvatiti s obzirom da sam pravno neuk pa su mi potrebna određena tumačenja u odnosu na neke nove stvari koje su ovim zakonom predviđene, a ne znam kako će se u naravi ponašati. zakoni se donose zato da bi se normiralo ponašanje ljudi u društvu, zakoni su svojevrsni alat s kojima se treba znati koristiti, treba se htjeti koristiti i ne bi se smjeli koristiti na krivi način, pretpostavka da će to sve tako funkcionirati. Kazneni zakon je isto tako u odnosu na prekršaje ta razlika kojom se mjeri i vaga nečije nenormalno ponašanje u društvu i prema tome slijedi određena sankcija, sankcioniranje, kaznene odredbe koje su u zakon unaprijed ugrađene da bi se na neki način prisililo na ponašanje onako kako je zakonom predviđeno. međutim jedna tema u zadnje vrijeme izlazi van i s razlogom izlazi vani, opravdana je to je tema sankcioniranje nedavanja plaća zato što se to u društvu osjetilo kao jedan veliki problem i ulazi u u kazneni zakon na način kao što to do sada nikada nije ulazilo, ali očito je situacija takva koje smo svi svjesni i potrebno ju je Kaznenim zakonom obuhvatiti. Rečeno je isto tako da se neisplata plaća može kažnjavati do tri godine zatvora ako sam dobro razumio. Dakle to je jedno veliko krivično djelo po sankciji koja može ići, međutim znam i za određene zakonom predviđena krivična djela, regulacije u prostoru, pogotovo kada govorimo kamenu, o o korištenju rudnog bogatstva na neadekvatan način gdje je isto tako kazna zatvora bila predviđena i do 5 godina zatvora. Postoji li mogućnost naravno teoretska ali kao pravni čin kojega ovdje u zakonu ne vidim, da se ustanovi ne to da netko nije mogao plaćati pa postoji neka analiza neki uvidi u to, ali postoji mogućnost da se do jednog određenog datuma za određene propuste koje su bili u neplaćanju jednostavno vlasnike vlasnike tvrtki odnosno one koji brinu o poslovanju tvrtki na neki način abolira, dakle da oni ne moraju ispuniti tu svoju obavezu, osim obaveze ispunjenja PDV-a ili svih ostalih davanja doprinosa, poreza, prireza u odnosu na obveze prema državi ali ne i u odnosu na pojedince. Naime postoji li uopće ikakva mogućnost da se nešto što je ovim Kaznenim zakonom predviđeno da funkcionira na bilo koji drugi način nekom drugom odlukom jednostavno dezavuira i kaže zbog posebnih okolnosti takav zakon neće biti promijenjen za jedno određeno vrijeme. To iz čitanja ovoga zakona poštujući i prihvaćajući sve ono što je navedeno da bi se zakonom reguliralo, postoji li ipak mogućnost da određena grupa ili određeni sloj poslodavaca iz svoje socijalne zadatosti koje bi mogli protumačenosti, nemogućnosti pokrivanje troškova jednostavno budu oslobođeni neplaćanja uz obavezu plaćanja svega onoga što je prema državi ali ne plaćanja prema onima kojima su taj novac dužni odnosno prema kojima su zapravo u naravi u prekršaju odnosno ne u prekršaju nego u krivičnom djelu jer je sada ovo postalo pitanje Krivičnog zakona. Zanima me to na razini načela možda nije bilo o tome pisati. U zakonu možda takva mogućnost iz drugih članaka zakona jednostavno nije moguće i nije predviđena ali se pozivam na svoju pravnu neukost, a kao građanin koji treba protumačiti u svojoj bazi ljudima koji isto tako nisu barem dio obrazloženja kojega bi mogao dobiti ove rasprave. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno, završno? Da. Uvaženi ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Izvolite. ne samo ovdje u sabornici nego i na odborima. Mi smo zaista veliki je zakon i iznimno je značajan zakon. sve vaše prijedloge tako da kažem saslušali. Jasno da ćemo ih analizirati ali onako koliko osjetimo duh rasprave, čini mi se da je zakon pogođen i da smo zaista sa ovim prijedlogom zakona prilagodili svim onim nekakvim pojavama koje su se zapravo dogodile u zadnjih 10 godina koje nisu bile pokrivene sadašnjim zakonom. Evo možda na zadnje pitanje vezano za neisplatu plaća, gotovo da nema zastupnika koji nije dotaknuo to pitanje. Ja mislim da je odredba vrlo precizna i ona je vrlo jasna. Ona sankcionira onoga tko je pod 1. imao mogućnost, imao sredstva na raspolaganju i pod B) nije unatoč tome isplatio plaću, nego je ta sredstva upotrijebio za nekakve osobne probitke svoje ili nekoga drugoga. Sve ove situacije o kojima možemo razgovarati ovise svašta se može u praksi dogoditi kao što sam već rekao u uvodu, vi kao poslodavac ne prođete na nekoliko natječaja pa nemate posla, dakle nemate sredstava, nemate od kuda isplatiti plaće tu nema odgovornost. Ako vam vaš kupac nije platio opet nemate sredstva, opet vas ne može netko kazneno goniti. Tako da razne su situacije moguće ali mislim da ova norma prilično precizna i ona jasno kaže što ćemo sankcionirati. Sve ovo što je bilo vezano na Odboru za ravnopravnost spolova, evo ovdje nam se ovako na prvi pogled čini da je primjedba uredu, ali jasno da ćemo analizirati u okviru radne skupine. ja se slažem s vama da je nešto teško braniti i da ćemo to ostaviti u nekakav zakon i da treba imati jednaki pristup, možda nismo u ovom prijedlogu najbolje pogodili ali ćemo vidjeti za drugo čitanje da i ovdje zapravo budemo jednaki i da zaštitimo dobro. Još jednom evo svima hvala na raspravi, analizirat ćemo doista sve i za drugo čitanje vjerujem da ćemo pripremiti još bolji prijedlog. Hvala. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvažani zastupnik DAmir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Jasno je da radnici nisu robovi niti kmetovi i oni moraju dobiti plaću. Al imamo ovako jedno pitanje.

Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.